za koje je rasprava završena. Prvo, Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Protokola o povlasticama i imunitetima Centra za provedbu zakona u Jugoistočnoj Europi, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 64, Predlagatelj zakona je Vlada RH. Prijedlog akta primili ste u pretince. Sukladno članku 159. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave, tako propisuje članak 164. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Tu je gospodin magistar Boris Lalovac zamjenik ministra financija. Izvolite. predsjedniče. Poštovani kolegice i kolege zastupnici. Republika Hrvatska je 9. prosinca 2009. godine Stranka Konvencije Centra za provedbu zakona Jugoistočne Europe tzv. SELEC Konvencija. SELEC Konvencijom osnovan je Centar za provedbu zakona u Jugoistočnoj Europi sa sjedištem u Bukureštu. SELEC Protokol sklopljen je 24. studenog 2010. godine. Protokol su potpisali predstavnici 12 država potpisnica među kojima je RH. SELEC Protokol SELEC Protokol predstavlja pravni okvir kojim se detaljno uređuje povlastice i imuniteti i druge olakšice koje se odobravaju osobama koje obnašaju službene dužnosti SELEC-a kao i drugim osobama u skladu sa odredbama SELEC konvencije. SELEC je pravni slijednik SECI inicijative za suradnju Jugoistočnoj Europi kao regionalne inicijative utemeljene na poticaj SAD u travnju '96. godine sa svrhom stabiliziranja regije te regionalne suradnje na sprečavanju svih oblika prekograničnog kriminala u cilju stvaranja boljeg i atraktivnijeg okruženja potencijalnim ulagačima. RH službeno je postala članica SECI-a 27. rujna 2000. godine kada je donesena odluka o proglašenju Zakona o potvrđivanju ugovora o suradnji i suzbijanju prekograničnog kriminala i povelje o organizaciji i djelovanju inicijative za suradnju Jugoistočne Europe SECI Regionalnog centra. Smatrajući da se u zajedničkom interesu ostvarili korist od mogućnosti koji se stvori SECI Regionalni centar za suzbijanje prekograničnog kriminala i očekujući daljnje razvijanje i promicanje mehanizma za učinkovitu suradnju zemlje članice su iskazale potrebu za osnivanjem međunarodne organizacije SELEC. Ciljevi i zadaće SELEC su pružanje podrškama državama članicama i poboljšanja koordinacije u sprečavanju i suzbijanju teških kaznenih djela i organiziranog kriminala kada takav kriminal uključuje ili bi mogao uključivati elemente prekogranične prekogranične aktivnosti i to pružanje podrške u istrazi i sprečavanju kaznenih djela, olakšavanjem razmjene informacija, međusobnim obavještavanjem o počiniteljima kaznenih djela, prikupljanje i uspoređivanje informacija i obavještajnih podataka, uspostavljanjem i vođenjem i održavanjem sustava informiranja, te pružanjem operativne logističke i ako je moguće analitičke podrške

prvo i drugo čitanje, Nema zainteresiranih. Onda mogu konstatirati da je rasprava završena, a glasovat ćemo kada se steknu uvjeti.